Vlada. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, zdravstvo i socijalnu skrb i turizam. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za turizam. Zajednički zastupnici Šime Lučin i Mario Habek i zastupnik Luka Denona. … /Upadica Predstavnik predlagatelja državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Ante Zvonimir Golem će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite Dakle, pred vama se nalazi Prijedlog Zakona o zaštiti od buke. Naime, 2003. godine na temelju direktive iz 2002. godine, donesen je Zakon o zaštiti od buke koji je djelomično usklađen sa direktivama Europske unije, te kako je u međuvremenu su izdate i nove preporuke Europske komisije o izmjenama metoda proračuna buke, a isto tako je od 1. 1. ove godine na snazi novi Zakon o sanitarnoj inspekciji koji uređuje područja dakle i mjera iz zaštite od buke. Pred vama se nalazi novi prijedlog koji utvrđuje dakle mjere u cilju izbjegavanja i sprečavanja i smanjivanja štetnih učinaka za zdravlje koje uzrokuje buka u okolišu. U odnosu na navedeni postojeći zakon od noviteta u ovome zakonu su da su obveznici izrade strateških karata buke i akcijskih planova osim Grada Zagreba i županije i gradova i općina sa više od 100 tisuća stanovnika, isto tako i vlasnici, odnosno koncesionari industrijskih područja, glavnih cesta, glavnih željezničkih pruga i glavnih zračnih luka. Isto tako novina je da je obvezno trajno usklađivanje strateških karata buke i akcijskih planova s izmjenama u prostoru i to svakih 5 godina od dana izrade, odnosno od dana odobravanja. strateške, strateških karata buke i akcijske planove da moraju biti dostupni javnosti, te da se izrađuju u suradnji s nadležnim tijelima susjednih država i to u pograničnom dijelu. Novina je isto tako da se u prijedlogu zakona postavlja, poštivanje odgovarajućih preporuka Europske unije o računskim metodama za izračun buke u industrijskim područjima. Novi zakon obvezuje na dostavu podataka Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi koji su korišteni za izradu strateških karata buke i akcijskih planova, te se isto postoji potreba dobivanja odobrenja i vođenje evidencije o tim podacima. U posebno se nalazi u prijedlogu zakona odredbe o dostavi Europskoj komisiji podatak korištenja za izradu strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova, kao i provedba mjera zaštite od buke u postupku izdavanja rješenja objedinjenim uvjetima okoliša. Novina u navedenom zakonskom prijedlogu je … nadležnosti u postupku utvrđivanja provedbe mjera zaštite od buke i ureda državne uprave u županijama i Gradskog ureda za poslove zdravstva u ministarstvu nadležno za zdravstvo što je usklađivanje s već spomenutim novim Zakonom o sanitarnoj inspekciji. Prihvaćajući ovaj prijedlog zakona Zakon o zaštiti od buke u potpunosti bi bio usklađen sa Direktivom 49 iz 2002. godine kao i preporukama Europske komisije. Zahvaljujem.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 Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege koji ste još uvijek ovdje. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora i Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora raspravili su na na zajedničkoj sjednici održanoj 12. veljače 2009. godine Prijedlog zakona o zaštiti od buke, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 29. siječnja 2009. godine uz prijedlog da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za zaštitu okoliša temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravili su predloženi zakon kao zainteresirana radna tijela. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja je istaknuo da se predloženim zakonom vrši usklađenje domaćeg zakonodavstva s propisima Europske unije na području zaštite zdravlja ljudi i zaštite okoliša od štetnih utjecaja buke. Svrha ovog zakona podudara se s ciljevima Direktive 2002./49 EZ koja regulira aktivnosti za sprječavanje odnosno smanjivanje štetnog djelovanja buke te je posebno istaknuto postignuto usklađenje u odnosu na …/Govornik se ne razumije./… buke i akcijske planove. Uzimajući u obzir novi ustroj sanitarne inspekcije te odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji "Narodne novine" br. 76/07., Zakona o zaštiti okoliša "Narodne novine" br. 110/07. i Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša "Narodne novine" br. 114/08. 114/08. predstavnik predlagatelja dodatno je obrazložio novine predloženog zakona u odnosu na važeći. U raspravi na odboru podržano je donošenje ovog zakona kojim se utvrđuju mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu uključujući smetanje bukom. Vezano uz članak 6. stavak 2. izraženo je nekoliko različitih stajališta o opravdanosti definiranog vremenskog razdoblja od 15. lipnja do 15. rujna u kojem bi bila dopuštena uporaba elektro-akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti najdulje do 24 sata. Rečeno je da je turizam jedna od strateških grana gospodarstva i razvoja Republike Hrvatske i da bi ga zakonska regulativa trebala poticati ali da se na ovaj način postavljaju ograničenja koja mogu usporiti njegov razvoj. U tom smislu predlagano je da se jedinicama lokalne samouprave ostavi mogućnost reguliranja razdoblja i perioda dana u kojem je dopuštena uporaba tih uređaja obzirom na bolje poznavanje lokalnih potreba, običaja i mogućnosti. S druge strane, izražena je dvojba glede takvog prijedloga obzirom da domicilno stanovništvo turističkih mjesta nema mogućnost utjecaja na jačinu zvukova koja se reproducira u ugostiteljskim objektima otvorenog i zatvorenog tipa. Stoga su predloženu zakonsku odredbu ocijenili opravdanom te istaknuli da kasno noćnu zabavu treba usmjeriti na periferiju izvan jezgre turističkih mjesta. Imajući u vidu ulogu Hrvatske akreditacijske agencije kao ključnog čimbenika kvalitete koja nadgleda osposobljenosti i kompetenciju laboratorija i stručnih organizacija koje provode predmetna mjerenja i nadzor u raspravi je istaknuta važnost akreditiranja pravnih osoba iz članka 11. prema normi "HRN N ISO/IEC 17025". Ujedno je predložen prijelazni rok od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona za pribavljanje navedene akreditacije. U tom smislu odbori su predloži amandman. Pozitivnim je ocijenjeno uvođenje obveze izrade strateških karata buke i akcijskih planova i za vlasnike odnosno koncesionare industrijskih područja, glavnih cesta, glavnih željezničkih pruga i glavnih zračnih luka. uočeno je da se definicija izraza glavne zračne luke u članku 2. točki 20. predloženog zakona razlikuje od definicije navedenog pojma u članku 3. Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova "Narodne novine" br. 5/07. koji ostaje na snazi do stupanja na snagu pravilnika koji će biti donesen temeljem ovog zakona. Istaknuto je kako bi se odredba članka 22. predloženog zakona trebala upotpuniti na način da se doda tekst iz kojeg bi bilo razvidno da se do stupanja na snagu novih pravilnika primjenjuju važeći pravilnici u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga zakona. Na navedeni članak odbori su predložili amandman. U raspravi je ujedno izražena važnost kategorizacije zračnih luka budući da zračne luke stvaraju ne samo buku kao vrstu zvučnog zagađenja već i frekvencije koje negativno utječu na trajnost građevina te mogu izazvati određene materijalne štete. U tom smislu istaknuta je važnost definiranja koridora slijetanja zrakoplova u zračne luke. Tijekom rasprave od predlagatelja je zatraženo dodatno pojašnjenje vezano uz mogućnost zakonskog reguliranja iritirajuće buke.

i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo sa 12 glasova za odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o zaštiti od buke zajedno sa slijedećim amandmanima. Amandmane ne bih navodio jer ih jednostavno predajemo. Zahvaljujem. Hvala. U ime Odbora za turizam gospodin zastupnik Marin Brkarić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za turizam Hrvatskoga sabora na svojoj 12. sjednici održanoj 11. veljače razmotrio je Prijedlog zakona o zaštiti od buke, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 29. siječnja 2009. uz prijedlog da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za turizam raspravio je predmetni konačni prijedlog zakona na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno izlaganje o potrebi donošenja Zakona o zaštiti od buke s obrazloženjem pojedinih članaka podnio je gospodin Nenad Lamer, ravnatelj u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. U provedenoj raspravi potrebi donošenja Zakona o zaštiti od buke u svezi njegovog usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe članovi odbora izrazili su nezadovoljstvo člankom 6. stavkom 2. spomenutog zakona. U raspravi je naglašeno da u Republici Hrvatskoj gdje je turizam jedna od strateških grana nisu dobra ograničenja kakva se iznose u članku 6. stavku 2. Ujedno je i pokrenuto i pitanje tko će definirati što je otvoreni prostor, a što je otvoreni naseljeni gradski prostor. Članovi odbora iznijeli su stav kako bi definiranje trebalo prepustiti jedinicama lokalne samouprave. Na temelju provedene rasprave Odbor za turizam jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o zaštiti od buke uz sljedeći amandman i to amandman na članak 6. stavak 2. Ja ću ga citirati. “U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna upotreba elektro-akustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u vremenu određenom od strane jedinica lokalne samouprave i u stavku 3. brišu se riječi “do 24 sata“. Naime, u obrazloženju odredbama članka 6. stavka 2. određuje se da bi najdulje vrijeme uporabe elektro-akustičkih uređaja na otvorenom prostoru, objektima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti trebalo biti do 24 sata. Tom odredbom značajno bi se utjecalo na raznolikost i ponudu hrvatskog turizma, te je stvorila ograničenja koja ne bi bila u prilogu podizanja kvalitete turističkog proizvoda. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik odbora gospodin Andrija Hebrang. Štovani gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kao matični odbor, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmotrio je prijedlog zakona sukladno članku 76a. Poslovnika Hrvatskog sabora. uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja obrazložio je osnovne ciljeve ovoga zakona, te područje njegove primjene. Zakonom se utvrđuju mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja i smanjivanja štetnih učinaka koje uzrokuje buka u okolišu. U raspravi na odboru utvrđeno je da se odredbama zakona provode daljnja usklađivanja ovog područja sa Europskom unijom i njezinim direktivama i preporukama koje reguliraju aktivnost na sprječavanju, odnosno smanjivanju štetnog djelovanja buke na ljudsko zdravlje. Primjena predviđenih mjera zaštite od buke. Istaknuto je, spriječiti će nastajanje emisije prekomjerne buke, odnosno smanjiti postojeću buku na dopuštene razine. Kao značajnu mjeru članovi odbora su istakli obvezu izrade strateške karte buke i akcijske planove za gradove koji imaju više od 10000 stanovnika. Na taj način će se utvrditi i ocijeniti stupanj izloženosti stanovništva buci iz različitih izvora. Obveza izrade strateških karti buke odnosi se i na koncesionare industrijskih područja, glavnih cesta, glavnih željezničkih pruga i glavnih zračnih luka. Akcijski planovi izrađeni temeljem podataka iz strateških karata trebaju po mišljenju članova odbora sadržavati mjere koje će spriječiti nastajanje emisije prekomjerne buke kao i njeno smanjivanje na dopuštenu razinu. Nakon rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Zakon o zaštiti od buke u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Hvala lijepo. Štovani gospodine predsjedniče, štovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o zaštiti od buke s Konačnim prijedlogom zakona, pri čemu treba možda uvodno reći nekoliko riječi čemu zapravo toliko muke da se zaštitimo od buke. Buka se definira kao neželjeni zvuk koji na više načina ugrožava ljudsko zdravlja, ne samo ljudski sluh, nego i cjelokupno ljudsko zdravlja. buka ne izaziva samo lokalna oštećenja na slušnom aparatu, nego se javljaju i opći simptomi koji mogu biti i vrlo teški. Buka naime utječe i na lučenje hormona, buka utječe na poremećaj rada srca, na sužavanje perifernih krvnih žila i čitav niz drugih promjena u tijelu. A najteže posljedice buke se događaju zapravo na mozgu, na centralnom živčanom sustavu gdje buka dovodi do oštećenja malih krvnih žila. Takvo oštećenje mikro cirkulacije središnjeg živčanog sustava rezultira sa teškim poremećajima od poremećaja ponašanja, poremećaja sna, stvaranja osjećaja straha, pa sve do teške dugotrajne apatije. Prema tome, buka je zagađivač okoliša koji je vrlo štetan za ljudsko zdravlje. Zbog toga su mjereni instrumenti, uvedeni mjerni instrumenti za mjerenje buke. Zbog toga u zakonu se utemelji ovlaštene organizacije i pravne osobe koje će mjeriti tu buku i na temelju mjerenja buke se donose i pravilnici. Što znači mjeriti buku? To znači izmjeriti njezin intenzitet u decibelima. Sada je u ovoj prostoriji negdje oko 40 decibela. To je buka normalne radne discipline. Kad se malo posvadimo to je 50 decibela, a kad je rasprava o proračunu to ide i do 60 decibela. Dakle, radna okolina može biti zaštićena od buke iznad 70 decibela. Do toga se tolerira u radnoj okolini. Nepodnošljiva buka je preko 80 decibela, a buka od 120 decibela je granica stvaranja bola u uhu. Dakle, izaziva bol i to je granica koja je dalje neizdrživa. Zbog toga smo mi još 1990. donijeli prvi Zakon o zaštiti od buke i nekoliko pravilnika koji su određivali maksimalno dozvoljene buke u različitim okolišima od stambenog do radnog, načine kako će se mjeriti, regulirati i kažnjavati oni koji je prekorače. 2003. Vlada je donijela novi Zakon od buke kojeg je uskladila sa Direktivom Europske unije iz 2002. godine, ali isto tako je donijela i još nekoliko podzakonskih akata koji su precizno uređivali ovo područje. No međutim, nakon stupanja na snagu tog zakona 2003. godine Europska komisija donijela je nove preporuke o smjernicama za izmijenjene metode proračuna buke i pogotovo buke od industrijskih izvora, nadalje zračnog prometa, cestovnog prometa, željezničkog prometa i sve to treba ugraditi u novi zakon i ugrađeno je u novi zakon koji je pred nama. Najveći kvalitetni iskorak ovog zakona je u tome što određuje i obvezuje da se u gradovima iznad 100000 stanovnika moraju izraditi karte buke, da ti podaci moraju biti javno dostupni i da uz te karte buke moraju biti izrađeni akcijski planovi koji će spriječiti prekomjerno djelovanje buke u radnom i u svakom drugom okolišu. Ono što ovaj zakon ne donosi, na što se ne odnosi to su međunarodni ugovori koje je potpisala Hrvatska, to su svakodnevne aktivnosti u domaćinstvu koje sami proizvodimo u svom stanu i buka unutar vozila. Ono što donosi kvalitetno ovaj zakon, to su nove definicije buke štetne po zdravlje i tzv. smetnje bukom. Dakle, definirana je buka štetna po zdravlje, to je svaki zvuk koji prekorači propisane najviše dopuštene doze u decibelima i koji se mogu egzaktno mjeriti. A smetnja bukom je smetnja stanovništva utvrđena mjerenjem razine buke, dakle objektivnom metodom. Uvedeni su i tzv. indikatori buke za dan, dakle to su gornje razine onečišćenja bukom za vrijeme dana, zatim za vrijeme večeri i od 23 sata do 7 ujutro za noćno razdoblje. Istakli bi ovdje članak 6. koji zabranjuje sve djelatnosti koje proizvode štetu po zdravlje ljudi stvaranjem prekomjerne buke, članak 17. koji određuje obvezu izrada strateških karata. U tim kartama se definira u zakonu što mora biti određeno, moraju biti određena područja intenziteta buke, prekoračenje dopuštenih razina, a posebno za svaki dio naselja mora biti određeno kolika će biti buka u posebno osjetljivim lokalitetima kao što su bolnice, škole i druge ustanove. Uz ovo donose se i akcijski planovi, a prema pravilniku koje donosi Ministarstvo zdravstva uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša, donose se detalji akcijskih planova. Određuje se upravni nadzor, to je Ministarstvo zdravstva, određuje se inspekcijski nadzor, to je sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva, a u zakonu se određuje i nekoliko vrlo važnih pravilnika, ja ću spomenuti najvažnije. To je Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke, to je ključni pravilnik, Pravilnik o sadržaju karata buke i akcijskim planovima, to je dakle novo područje koje regulira ovaj zakon, Pravilnik o zaštiti od buke pri izdavanju dozvola za građenje, Pravilnik o stručnom ispitu za osobe koje obavljaju stručne poslove pri mjerenju buke i tako dalje. U svakom slučaju ovaj zakon je moderan zakon usklađen sa svim europskim normativima, što vidimo i u privitku kojeg je priložilo nadležno ministarstvo i zbog toga

uvažene kolegice i kolege. Dakle vrlo kratko, ovo je zakon koji od 2003. se relativno uspješno primjenjuje i potrebe da se sada donosi, zapravo izmijenjeni zakon u formi novog zakona je već obrazloženo prije, dakle zbog potreba usklađivanja sa europskim zakonodavstvom. Ja bih dakle ovdje zbog toga što mislimo da treba podržati ovaj zakon, samo mi je žao opet što, pa bih molio opet predsjednika Sabora da razmislite kad, ako budete naravno mogli to ukomponirati na taj način u rad zakonodavstva, dakle i rad ovog Sabora, kad bi sad ovaj recimo zakon išao u prvo čitanje, a da ne mora ići ujedno i u drugo, onda bi sigurno bio na kraju bolji jer sad su mogući opet kratki spojevi između onih koji su dali određene konstitutivne prijedloge sa predstavnikom predlagatelja i Vladom koja isto to ne stigne zbog različitih drugih obaveza učiniti, pa ako je moguće, dakle predvidjeti situaciju da se ovaj zakon recimo ide u dva čitanja tako da se donese na drugoj sjednici. I tako isto drugi zakoni idu u dva čitanja, pa se onda ukupna zakonodavna djelatnost svede na isti broj zakona donesenih jer je vrijeme potrošeno za prvo i drugo čitanje, približno isto kao da se donosi, dakle ne samo po hitnom postupku, nego u dva čitanja. To je ono što ja predlažem da se, ne, predlažem da se o tome razmisli. Ali evo načelno sada, jedno pitanje koje sam ja postavio na Odboru zakonodavstva i bio je vaš kolega, gospodine državni tajniče na tom odboru, a to je zašto je Ministarstvo zdravstva ministarstvo koje je resorno ministarstvo, dakle za pripremu propisa iz ove djelatnosti zaštite od buke i primjenu propisa? Zašto to nije ministarstvo koje se bavi zaštitom okoliša? Zašto je to pitanje? To je sad pitanje koje mi nećete moći reći, nećemo moći svi skupa u ovom kratkom vremenu, ali je to pitanje koje se tiče budućnosti. Meni je odgovoreno da Europskoj uniji nije važno je li mačka crna ili bijela, važno je da lovi miševe. Međutim, nelogično je da Ministarstvo zdravstva sa ekipom kojom ona zapravo raspolaže, to su evo u ovom slučaju prije svega na terenu sanitarni inspektori, ako je riječ o upravnom inspekcijskom nadzoru, taj posao rade kad to mogu raditi zapravo, pa evo ovdje koliko vidim po osnovnom pojmu, to bi mogli više raditi inženjeri prometa. Zašto? Čak se, i to je isto jedna primjedba, sve za ubuduće, recimo ne spominje pojam buke, nego se spominje pojam buka okoliša. Pazite, dakle ovo je Zakon o zaštiti od buke, ali nema nego kaže prvi pojam je buke okoliše i kaže, jest neželjen ili po ljudsko zdravlje i okoliš štetan zvuk u vanjskome prostoru izazvan ljudskom aktivnošću uključujući buku koju emitiraju prijevozna sredstva, cestovni promet, pružni promet, zračni promet, pomorski i riječni promet i tako dalje, dakle naglasak je uglavnom na prometu. Zato samo govorim o tome da valja razmisliti o tome jer u Europskoj uniji različite zemlje imaju različitu situaciju, ali pretežno koliko sam bi informiran, to je ipak se bave tom djelatnošću ministarstva koja se bave zaštitom okoliša. Dakle, to je načelna sugestija. Što se tiče konkretnih primjedbi i prijedloga, dozvolite mi da kažem da u ovom pojmovniku u članku 2. nekih pojmova nema, recimo što je to strogo određena vojna područja? Zašto je to važno? Zato što se u obrazloženju na početku govori da se ovaj zakon ne primjenjuje na strogo određena vojna područja. Ako se ne primjenjuje, onda bi valjalo znati koja su to strogo određena vojna područja. Možda je to nekim drugim propisom Nadam se da je, jer ako nije, onda je to rupa u zakonu. Zatim, neki pak pojmovi se spominju u pojmovniku, ali se ne spominju u samom zakonu u odredbama zakona. Možda je to zbog toga što je to potrebno za podzakonske akte. To bih molio da predstavnik predlagatelja kaže ako je to tako. Recimo to je pojam tihe fasade. Ona se nigdje ne razrađuje kroz odredbe zakona. A neki pojmovi se uvode kao novi, pomalo neuobičajeni, recimo to je pojam glavna cesta. Kod nas je poznat pojam i to je već dugo godina javna cesta, to su državne, županijske i lokalne, i sad se najedanput spominje glavna cesta, a to je kaže ona cesta, javna cesta s više od dva milijona prolaza vozila godišnje. Ja dozvoljavam da je ovaj pojam potrebno unijeti radi toga da bi se to koristilo u ovom dijelu, ali se malo, malo se stavlja stvari …/Govornik se ne razumije./… jer već smo naučili na pojam ceste, javne ceste na jedan drugi način. E sad se ovdje dodaje još jedan pojam, to je glavna cesta. Ne znam da li nam je to potrebno. Možda smo to mogli malo drugačije izraziti. A što se tiče stručnih poslova koji se obavljaju kroz stručne organizacije za potrebe ove djelatnosti, djelatnosti zaštite od buke, primjećujem da i toga ima sve više u drugim, ne samo u ovom zakonu, makar ne u svima, da se odlukom ministra, rješenjem ministra ovlašćuje stručna organizacija, pravna osoba koja ima uvjete koja im je potrebna da bi obavljali određeni taj posao. Gledajte, u nekim drugim zakonima, i to je riješeno dobro još prije 2004. u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Temeljem javnog natječaja se dobivaju poslovi javne ovlasti. Ne temeljem toga što ministar svojim diskrecijskom ocjenom određuje tko će obavljati ove stručne poslove kao javne poslove. Doduše odgovoreno mi je, ali ne mogu to vjerovati, valjda će to još jedanput državni tajnik potvrditi, ja bih volio da to čujem od njega da li je stvarno istina da sve pravne osobe koje imaju uvjete, obavljaju taj posao dobiju taj posao. Ako je to tako, onda ta norma može stajati. Međutim, ova 2. stavak u članku koji govori o stručnoj organizaciji, odnosno stručnim poslovima kaže da će se pravilnikom urediti uvjeti koje mora …/Govornik se ne razumije./… taj posao. To se može riješiti i zakonom i to bi bilo bolje da se riješi zakonom. To je isto naše, naša praksa u jednom zakonu ovakva, a u drugom zakonu je onakva. Ja …/Govornik se ne razumije./… za time da ujednačimo zakonodavnu praksu i da stručne organizacije moraju imati uvjete koje se mogu vrlo lijepo napisati u zakonu i da to bude zakonska odredba. I još jedna konkretna primjedba. Ja sam ju izrazio kroz dva amandmana, a to je. Gledajte, imajte u članku 17. jednu situaciju koja je opisana na slijedeći način. Sanitarni inspektor dođe u jedan recimo ugostiteljski objekt koji ima jače proizvedenu buku i zabrani mu tog časa obavljanje tih poslova, tu djelatnost. I piše tamo da se to radi usmenim rješenjem. I to je dozvoljivo, jer tih situacija ne može sad tu čovjek pisati rješenje, možda baš i nije kompjuterski pismen da mu treba ne znam pisaća mašina. Dakle, usmenim rješenjem da. Ali onda poslije piše, u tom članku 17. da će se rješenje sanitarnog inspektora, dakle to usmeno rješenje, može se podnijeti žalba, odnosno može se pokrenuti upravni spor. E sad ja vas pitam kako će netko tko je oštećen, tko smatra da je oštećen podnijeti žalbu ili upravni spor? Nikako. Jer nismo mi baš Finska. Znate ni u Finskoj baš ne bi previše vjerovao u usmeno rješenje. I zato ja predlažem …/Govornik se ne razumije./…, dakle donosi se usmeno rješenje, a a o tome pri čemu se sastavlja zapisnik, točka. Zašto? Jer će se onda nezadovoljna stranka može i taj zapisnik ne mora biti sastavljen tog časa. On može biti sastavljen za dva dana, ali on mora pratiti to usmeno rješenje. On mora biti potvrda tog usmenog rješenja, jer ako će biti potvrda onda će se, osigurat će se pravna zaštita. Sukladno tome podnesao sam još jedan amandman koji se tiče ovoga članka 17., a to je u članku 18. Piše pak da će se tamo donijeti rješenje, ne piše pisano ili usmeno, ali se podrazumijeva da je po meni da je pisano, ali kaže za tri, ali ne piše tamo za članak 17. da se odnosi precizno za ovo usmeno. Pa sam ja onda …/Govornik se ne razumije./… točno zna za šta se donosi usmeno rješenje, za šta se donosi pisano rješenje. Pa vas molim da ozbiljno razmotrite ta dva amandmana jer su oni fundirani i argumentirani. I na kraju, kao što je dobro na Odboru za zakonodavstvu, bila je jedna dobra rasprava i primjedbe koje je gospodin Tomljanović iz svoje skromnosti nije htio ovdje pročitati, a koje su vrlo sadržajne, koje mislim da je prihvatio predstavnik predlagatelja. Između ostalog je, ja sam ovdje to želim želim naglasiti, pošto je to bila moja primjedba na članak 25., dakle gdje piše da se postupci početi po ovome postojećem zakonu će se završiti po novome zakonu. Ne može. To se zna zbog čega se ne može i to je već u slučaju Zakona o privatnim detektivima prošlo kao jedno načelo koje je uobičajeno, pa ja molim da se vrlo ozbiljno razmotri primjedba Odbora za zakonodavstvo i da to Vlada riješi kao preko svog amandmana, jer ja vjerujem da ćete to tako napraviti, zato ja nisam podnio amandman na to. Dakle, na kraju mi predlažemo da Vlada respektirajući primjedbe vrlo sadržajne, ja ne znam ove druge odbor, nisam uspio pročitati, ali mislim da i oni imaju svoju težinu, ali svakako Odbora za zakonodavstvo da se pretoče u amandmane i da se naravno ovi amandmani koje sam ja podnio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 Poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Kao što je poznato važeći Zakon o zaštiti od buke donesen je u siječnju 2003. godine. Ovaj prijedlog ćemo podržati, ali imamo i neke dileme, naravno prijedloge i primjedbe. Pa koje su to glavne promjene koje se sada predlažu u odnosu na taj postojeći zakon iz 2003. Po Po postojećem zakonu sve jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj, dakle sve općine i gradovi, zatim Grad Zagreb i sve županije bile su dužne u roku od 3 godine izraditi karte buke kao prikaz i misija buke, te broj ljudi izloženih buci određene razine, a u roku od 5 godina akcijske planove, tj. prikaz mjera za smanjenje buke na dopuštene razine. Time je na leđa lokalne samouprave prebačena još jedna obaveza, naravno kao i najčešće bez osiguranih sredstava iz državnog proračuna za te namjene. Primjedbe su i tada bile da mnoge, pogotovo financijski slabe općine, a prostorno velike neće moći osigurati sredstva za izradu karata buke, ali i da u Hrvatskoj nema toliko stručnjaka za izradu karata buke da bi se ispoštovala ova zakonska obaveza. Naravno i jedan i drugi razlog doveli su do toga da su i 6 godina po donošenju zakona samo 7 gradova Varaždin, Sisak, Mali Lošinj, Bjelovar, Pula, Osijek i Kutina, te Općina Viškovo izradili kartu buke. Govorim o javno dostupnim podacima na Internet stranicama Agencije za zaštitu okoliša. Ne znam, ne mogu tvrditi da li su potpuno aktualni ili ne. Pretpostavljam da ne, da ipak nije samo 8 jedinica lokalne samouprave donijelo karte buke. Sustavnog praćenja buke u okolišu kao i evaloacije utjecaja buke na zdravlje ljudi u Hrvatskoj nema. Ne postoji zakonska obaveza centralnog prikupljanja i evaloacije podataka o izmjerenim razinama buke, pa sistematizirani podaci o tome u ovom trenutku nisu dostupni, a kao što vidimo ne bi se imali ni od koga sistematizirati. Sada se novim prijedlogom zakona smanjuje opća obaveza za sve lokalne zajednice u Hrvatskoj samo na gradove sa preko 100 tisuća stanovnika koji će obavezu izrade strateških karata buke imati u roku od dvije godine, a akcijskih planova u roku od četiri godine od donošenja zakona. Novost je da i da će te strateške karte buke i akcijskih planovi morati biti dostupni javnosti sukladno propisima koji uređuju informiranje i sudjelovanje u pitanjima, ali pazite zaštite okoliša. Tako piše u zakonu, a ne zaštite zdravlja iako zakon predlaže i u nadležnosti je Ministarstva zdravstva. Malo čudno. Mada je ionako otvorena dilema da li je Ministarstvo zdravstva prava adresa za ovu problematiku. U postojećem zakonu stoji da je zabranjeno obavljati radove, djelatnost i druge aktivnosti na način da se bukom ometa i mir i odmor ljudi u zatvorenim ili otvorenim boravišnim prostorima. U ovom prijedlogu zakona mir i odmor ljudi nestaju iz zakona pa se zabranjuje obavljati radove, djelatnosti i druge aktivnosti koje u boravišnim prostorima uzrokuju buku štetnu po zdravlje ljudi. Dakle, ispada da se zabranjuje samo ona buke od koje poludiš ili postane gluh. Tko pita za mir i odmor ljudi. Novost u ovom prijedlogu zakona je i da je u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna dopuštena upotreba elektroakustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti najdulje do 24,00 sata ali ni do 24,00 sata buka naravno ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke, sukladno pravilniku koji se kao i ostali potrebni pravilnici trebaju donijeti u roku od 6 mjeseci. Smatramo da zakonom ne treba utvrđivati samo ljetna 3 mjeseca za dopuštenu upotrebu elektroakustičkih uređaja na otvorenom, jer turistička sezona u turističkoj zemlji kakva je Hrvatska traje čitavu godinu. Nije turizam u Hrvatskoj samo ljeti i samo na moru. I kod ograničavanja muzike do 24,00 sata smatramo da ne treba biti isključiv, te da odluku o graničnom noćnom satu za muziku treba prepustiti lokalnoj zajednici. Ograničenje bi svakako trebalo biti za otvorene prostore u gusto naseljenim sredinama, ali ne i za otvorene prostore van naselja. Mora se otvoriti mogućnost zadovoljenja turističkog interesa za muzikom na otvorenom prostoru van naselja do dublje u noć ali zaštiti mir, tišinu i želju za odmorom turista i domicilnog stanovništva u naseljima nakon ponoći. Ono što će vjerojatno privući pozornost i raspravu u javnosti jesu kidanje odredbe iz postojećeg zakona a koje se tiče Crkve. Da se u naseljenim mjestima dopuštalo zvučno oglašavanje zvonima ili elektroakustičkim uređajima samo od 7,00 do 19,00 sati. Dakle, po postojećem zakonu smatra se bukom koja se može tolerirati samo do kraja dana, ali ne i navečer ili po noći. Ova odredba sada nestaje iz Zakona o zaštiti od buke što će reći da se zvonjava zvona ili elektroakustičkih uređaja iz Crkvi više ne smatra bukom, dakle niti po danu, niti po noći. Crkve će moći zvoniti od 0 do 24,00 sata ako to želi, a očito želi jer je takav zahtjev da se potpuno ukine bilo kakva zabrana zvonjave crkvenih zvona, Crkva poslala Vladi Republike Hrvatske još u srpnju prošle godine. Praksa da crkvena zvona krše Zakon o zaštiti od buke zvoneći prije dozvoljenih 7 i nakon dozvoljenih 19,00 sati već je prisutna u Hrvatskoj pa se ništa bitno neće ni promijeniti za one građane koji žive u blizini crkvenih objekata i kojima su česte bučne bučne zvonjave, zvonjave do kasno u noć i u rano juto, pretjerana buka i izvor stresa na koji se ne mogu naviknuti. Sada Crkva neće imati ograničenja u zvonjavi, niti u jačini zvonjave, niti u doba dana ili noći, niti u intervalnim, niti na primjer u otkucavanjima u zvoniku svakih pola sata. Mnogi građani u Hrvatskoj kojima smetaju prečeste, prebučne zvonjave i otkucaji sata u zvoniku, te neprikladni ranojutarnji ili kasnovečernji termini za to, sigurno neće pljeskati ovoj promjeni zakona. Pogotovo ako će to morati slušati i po noći. Smatram da se oglašavanje zvonima ili elektroakustičkim uređajima naravno ne treba zabranjivati ali se mora urediti i po jačini, i po terminima, i po intervalima. Uostalom svugdje je već prisutna automatika, nitko to više ne radi ručno sa štrikom. Ključni problem je broj decibela na izvoru zvuka. Decibeli su odrednica da li se nešto što je u principu ugodno, poput glazbe ili zvonjave zvona pretvara u buku sa negativnim posljedicama. Zato je i pomalo ironična ona interpretacija da se sada samo ukida nelogičnost stavljanja crkvenih zvona u rang buke 2003. godine. Ma nije problem u zvuku zvonjave crkvenih zvona, on je u principu umirujući, upućuje na tradiciju i način življenja. Ali prestaje to biti ako je zvuk preglasan, prečest ili u neprikladno vrijeme. Jer po toj logici i stavu crkve a od kuda vam to da su crkvena zvona buka, i za svaku pjesmu, svirku još bismo prije mogli reći, pa od kuda vam to da je glazba buka. Naravno da glazba nije buka, naravno da crkvena zvona buka. Ali i glazba i crkvena zvona jesu buka ako se radi o zvučnom pretjerivanju koja narušava mir, a može ugroziti i zdravlje. Uostalom pustimo struku da odradi svoje, neka ona kaže kada i glazba i crkveno zvono iz ugode prelaze u neugodu i zdravstveni rizik. Hvala. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo ja svoju raspravu na žalost moram započeti sa jednom izjavom jednog kolege iz SDP-a od prije nekoliko dana, da je ovo nevažan zakon što jasno govori o njihovoj osjetljivosti i njih uopće kao stranke za građane, posebice kada se radi o brizi za zdravlje hrvatskih građana, a očito je da su njima važni samo oni zakoni koji trebaju poslužiti u dnevno političke svrhe. Mi iz Hrvatske demokratske zajednice smatramo da je ovaj Prijedlog Zakona o zaštiti od buke prvenstveno za cilj ima zaštiti ljudsko zdravlje i čovjeka. I to je glavni razlog zbog kojega ćemo ovaj zakon apsolutno svi podržati, bez dakle razmišljanja. A smatramo da zdravlje ljudi je na prvom mjestu, kao što je to i očuvanje cjelokupnog okružja i okoliša u kojem čovjek živi. Bez obzira što mi kao ljudi zapravo smo oni koji proizvodimo sve vrste buke pa tako i one koje su opasne i štete kao zvukovi po ljudsko zdravlje i to prvenstveno izazvano svim vrstama prometa, postrojenjima te svim zvukovima koji prekoračuju dopuštene razine decibela. Također, jasno da ćemo ovaj zakon podržati iz razloga jer je on sada u potpunosti i definitivno usklađen sa svim stečevinama Europske unije ali isto tako ispunjava sve obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Inače, kao što je već prethodno napomenuto Hrvatski sabor još je 2003. godine donio Zakon o zaštiti od buke a onda je on poslije jasno djelom samo bio usklađen sa odredbama Europske direktive 2002./49 o zaštiti od buke a sad je jasno potrebito isto to i nadopuniti i to je dakle izvršeno u svim ovim primjerima što se može dakako vidjeti sa osnovnim ciljem jer zapravo ovaj zakon određuje mjere kojima treba spriječiti ili smanjiti razinu buke koja je opasna po ljudsko zdravlje na način da se izvade karte buke iz kojih će biti razvidna izloženost istoj te na istom temelju isto tako izraditi i akcijske planove što su prvenstveno u obvezi gradovi koji imaju više od 100 tisuća stanovnika ali isto tako i koncesionari industrijskih područja, glavnih cesta, željezničkih pruga, zračnih luka itd. makar je brojnost onoga mjerenja njihovog koliko je to letova, koliko je to uzleta, izleta itd. prisutno tu. Jasno i drugi gradovi trebaju donijeti iste te planove i oni su neophodni upravo radi očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša. Posebno se to dakle kad je u pitanju buka i ono čemu su građani izloženi najviše odnosi na izgrađena područja, na područja dakle parkova u gradovima, slična područja škole itd. gdje je ljudsko zdravlje i okoliš, uopće okruženje najviše izloženo svim svim tim procesima zvukova koji su opasni za ljudsko zdravlje posebno za njegovo mentalno zdravlje. Ovdje smo malo prije mogli čuti i čuti i što je sve odredbama ovog zakona se ne primjenjuje na buku koja nastaje, pa tako je i kolega Vincelj vrlo nadahnuto to pokušao iznijeti kad su u pitanju zvona i zvonjava. ja neću puno o tome, ja bih samo htio upozoriti na to da mnogobrojni dakle sakralni objekti naše katedrale u mnogim našim gradovima u Dalmaciji ali i u unutrašnjosti imaju zvona stara po nekoliko stotina godina a to je ono što pripada jasno i kulturnoj baštini ne mislim da bi baš bilo poželjno tu kulturnu baštinu dirati ili pokušati uraditi ono što je predložio kolega Vincelj ovdje samo sa pozicije kulturne baštine. Ima i drugih jasno razina o kojima se može govoriti kad se govori o zvonima ona tradicionalna ili kao što su ova danas na elektro-akustičkom principu koja se jasno mogu opet regulirati, ali ova ovdje pripadaju kulturnoj baštini. Mislim da kolega Vincelj bi trebao znati da bez obzira na sve i vrijeme u kojem živimo da je običaj nekada stariji i od zakona. Ono što je možda izazvalo određene polemike ovdje a i na odborima na kojima sam osobno bio nazočan jeste zapravo članak 6. gdje se govori o dopuštenoj uporabi elektro-akustičkih uređaja do 24 sata. Mislim da kad se uspoređuje to sa pitanjem orijentacije na turizam i vremenskoj jednoj determinaciji nije toliko problematično. Problematičnije je možda pitanje kako odrediti ta mjesta. Nije problem, ja sam to danas rekao i na odboru, nije problem to odrediti pa čak jedinice lokalne samouprave na jednom Sljemenu ili na Zrću. Ali je problem to odrediti u jednom gradu, recimo u jednom Vedranovom Trogiru ili u Makarskoj. Koji je to prostor koji možemo kao takav definirati gdje se nešto može događati čak i, to se odnosi na članak 10. kad se govori o športskim događanjima, manifestacijama i slično gdje se jedinice lokalne samouprave stavljaju u poziciju da one budu te preko svojih predstavničkih tijela koje će odrediti dakle i determinirati to vremenski ali i u ovom pogledu prostornom. Mislim da to nije baš tako jednostavno odrediti koji su to prostori. A u principu treba kazati isto tako da osnovno načelo naše jeste da svaki čovjek ima pravo na rad i mi moramo omogućiti isto tako svakom našem radnom čovjeku da on normalno i mirno usne i da se ujutro probudi ide raditi, to je njegovo osnovno pravo koje mu ne može nitko oduzeti pa čak ni u tom pogledu ako govorimo da je u pitanju razvitak turizma itd. Mi moramo zaštititi čovjeka u tom smislu njegovih prava koja su mu zagarantirana Ustavom Republike Hrvatske. Po meni ovdje je možda kao člana Odbora za zaštitu okoliša i prostornog uređenja vrlo važan i članak 9. koji govori o postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, lokacijske dozvole i građevinske ili uporabne dozvole prema posebnom zakonu jer tada jasno ministarstvo sudjeluje kod utvrđivanja tih uvjeta u smislu zaštite od buke što je još jedan doprinos kvalitativnom dobivanju ili lokacijske ili građevinske uporabne dozvole koja zasigurno može osigurati upravo ono što je osnovni cilj a to je zaštititi ljudski zdravlje čak i kod gradnje određenih objekata. Djelom bi svakako, ne u potpunosti ali djelom bih podržao prijedlog kolege Šprema u smislu ovog zakona kad se govori o nadzoru gdje će sanitarna inspekcija člankom 17. odnosno 18. nadzirati rad odnosno nadzirati dakle poduzimanje mjera jer možda je malo nejasno izraženo u ovom dijelu usmenog rješenja pa kako ga poslije u biti primijeniti. I u tom pogledu mislim da da kolega Šprem ima pravo, po meni. Dakle, to je moje osobno mišljenje i moj osobni stav. Isto tako, mislim da je dobro da su utvrđene novčane kazne za sve prekršitelje bez obzira da li se radi o pravnim ili fizičkim osobama. Evo, zahvalio bih i nadam se da ćemo svi zajedno napraviti sve da se ovaj konačni prijedlog zakona usvoji u smislu prvenstveno osnovnog cilja zaštite zdravlja ljudi. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine tajniče, kolegice i kolege. Pred sobom imamo jedan usudio bih se reći plemeniti zakon Prijedlog zakona o zaštiti od buke, s Konačnim prijedlogom zakona. Ja bih se naslonio na izvanredne rasprave profesora Hebranga i gospodina kolega Matkovića koji nam je do nivoa patofiziologije objasnio štetu utjecaja buke i elaborirao praktički u okviru svih mogućih decibela graduaciju i učinke na ljudsko zdravlje. Naime, temeljni cilj ovoga zakona upravo je to zaštititi ljudsko zdravlje, a da bi se to postiglo upravo, pred nama je upravo ovaj zakon. A kao što je bilo rečeno Hrvatski sabor je već u siječnju 2003. godine donio Zakon o zaštiti od buke. Ovim zakonom određuju se mjere zaštite od buke na kopnu, vodi i u zraku, te nadzor nad provedbom ovih mjera radi sprječavanja ili smanjivanja buke i otklanjanja opasnosti za zdravlje ljudi. Analizom važećeg zakona u sklopu projekta opće Uprave za okoliš Europske komisije pod naslovom praćenje prijenosa i provedbe pravne stečevine Europske unije na području okoliša uočila se potreba da se isti u cijelosti uskladi s direktivom o kojoj je bilo rečeno 2002/49 o upravljanju bukom okoliša posebice u odnosu na karte buke i akcijske planove. Potreba usklađenja također je vezana i uz zahtjeve za dostavom podataka ministarstvu nadležnom za zdravstvo koji su korišteni za izradu strateških karata buke kao temeljnih karata buke i akcijskih planova, te odobravanje tih podataka od strane ministarstva kao i vođenje evidencije i izrađenih strateških karata buke i akcijskih planova. Uzimajući u obzir novi ustroj Sanitarne inspekcije sukladno odredbama Zakona o sanitarnoj inspekciji koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine predloženi zakon u odnosu na važeći sadrži novinu vezano uz izdavanje rješenja o provedbi mjera zaštite od buke koja je izmještena iz djelokruga rada Ureda državne uprave u županijama, odnosno iz Gradskog ureda grada Zagreba nadležnog za poslove zdravstva u Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Strateške karte buke i akcijski planovi u potpunosti moraju biti dostupni javnosti što je vrlo bitno sukladno posebnim propisima koji određuju informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti pitanjima zaštite okoliša. A pri izradi strateških karata buke i akcijskih planova potrebno je uzeti u obzir odgovarajuće preporuke Europske unije o računskim metodama o kojima je također govorio prof. Hebrang za izračun buke industrijskih područja glavne ceste, glavne željezničke pruge i glavne zračne luke. Tu sam našao jedan podatak da je za potrebe predloženog Zakona o državnom proračunu osigurano na aktivnosti Ministarstva osigurano 111000 kuna što mi je bilo rečeno da je to u stvari honorar Sanitarne inspekcije. U svakom slučaju podržavam prijedlog ovog izvanredno kvalitetnog zakona. Hvala. Ima ispravak netočnog navoda, gospodin Ivan Hanžek. Izvolite. imao ranije pa da ne bi ispalo. Kolegi Matkoviću sam zapravo htio ispraviti navod. Naime, jedan netočan navod da je ovo usklađenje sa EU. Nije ni sa EU jer se broji količina vozila koja su predviđena po ovim kriterijima ne usklađuje sa EU normom, nego smo mi smanjili taj broj što po meni nije dobro, jer ćemo opet za izvjesno vrijeme to morati korigirati i usklađivati. A osobito nije usklađeno sa hrvatskim zakonodavstvom jer mi nemamo glavnih cesta ni glavnih pruga. Mi imamo javne ceste, državne, županijske i lokalne. Gospodin zastupnik Luka Denona. Izvolite. da je ovo značajan zakon koji utvrđuje mjere za smanjenje štetnih učinaka na zdravlje koje uzrokuje buka. Prijedlog zakona jasno definira područje primjene kao i upravljanje bukom. Propisanim mjerama utvrđuje se način smanjenja postojeće buke na dopuštenu razinu. Dopuštena razina buke ovdje u sabornici trebala bi biti negdje 40 decibela. Kada bi se zastupnici služili jednom normalnom retorikom, normalnim smirenim govorom. No kada je povećana frekvencija pojedinih zastupničkih govora ili govornika tada se više nego duplo povećava ova normalna granica buke pa čak do 70, 80 decibela što je u pravilu uznemiravajuće i živcirajuće, pa tada i nije za zamjeriti i negativne reakcije drugih zastupnika na takav govor govornika. bez obzira na bučenje pojedinih zastupnica ili zastupnika mi smo ipak u boljoj poziciji od nekoliko milijuna zaposlenika u Europi ili desetaka tisuća u Hrvatskoj koji su izloženi buci na radnom mjestu, te riziku po zdravlje kojeg buka uzrokuje. Problem buke je najprisutniji u poslovima građenja i industriji, ali i u mnogim drugim radnim okruženjima. Oko 7% zaposlenika boluje od bolesti vezanih uz rad zbog oštećenja sluha. U Hrvatskoj prema podacima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu za 2008. godinu Zato je i pozitivno to što se Zakon o zaštiti od buke mora dopuniti i sa provedbom mjera zaštite od buke postrojenja, a koje su sukladne odredbama Zakona o zaštiti okoliša. Hvala lijepa. Hvala. Buka je svakodnevni stresogeni faktor okoliša i čovjek nema sposobnost privikavanja na trajni prekomjerni zvučni podražaj. Reakcije organizma na buku su nepovoljne po ljudsko zdravlje, sigurnost i dobro osjećanje. Buka na čovjeka djeluje izravno i neizravno oštećujući njegovo zdravlje, izazivajući umor i smanjenje radne sposobnosti, ometa sporazumijevanje, koncentraciju, odmor i san. Treba napomenuti da postoje individualne razlike reakcije na budu, te ovisno o razini i frekvenciji buke, te dužini izloženosti one mogu biti od blagih i prolaznih do trajnih oštećenja. Predloženim zakonom utvrđuju se mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka koji uzrokuje buka u okolišu uključujući smetanje bukom. Svrha je ovoga zakona podudara se sa ciljevima Direktive 2002/49 koja regulira aktivnosti za sprječavanje, odnosno smanjivanje štetnog djelovanja buke i to: utvrđivanje izloženosti buci izradom karata buke na temelju metoda za ocjenjivanje buke u okolišu, osiguravanje dostupnosti podataka o buci okoliša i izrada akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke. Mjerama zaštite od buke mora se spriječiti nastajanje emisije prekomjerne buke, odnosno smanjiti postojeća buka na dopuštene razine. Zaštitu od buke obvezni su provoditi i osigurati njezino provođenje tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju registrirane djelatnosti. Odredbama ovog prijedloga zakona također se uređuje da se odlukom predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste kada postoji mogućnost prekoračenje dopuštenih razina buke, … /Govornik se ne razumije./ … ulice, dijelovi ulica i naselja, trgove i druge lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke. Istom odlukom određuju se i putevi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događaja i buka koja nastaje uslijed navedenih događaja ne smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica, u ostalim dijelovima istog naselja ili drugim naseljima prelaziti dopuštene granice. Uz porast urbaniziranosti i industrijalizacije 25% Europljana pati od poremećenog fizičkog, mentalnog i emocionalnog zdravlja zbog povećane buke, a više od 15% ih ima poremećaje spavanja. Polovica stanovnika gradova izložena je danju razini buke od 55 decibela, trećina buci od 55 do 65 decibela, a 15% iznad 65 decibela, što je granica iznad koje se pojavljuje visok stupanj neugodnosti. Na lokalnoj razini važno je utvrditi i pratiti razine buke, predvidjeti udjel buke pri prostornom planiranju, planiranju zelenih površina i prometnica i pri uvođenju svake nove djelatnosti provoditi mjere za smanjenje razine buke. Hvala.

Znači, ovaj zakon cilj mu je sprečavati nastajanje emisije prekomjerne buke i to mjerama izbjegavanja sprečavanja, odnosno smanjivanja. O samoj definiciji buke je profesor Hebrang rekao sve, prema tome nema potrebe ponavljati. O djelovanju te buke na organizam bilo lokalno, centralno isto tako nema smisla ponavljati. samo osvrnula na jedan zakon, odnosno obzirom da dolazim iz Dubrovnika o situaciji u Dubrovniku. Naime, propisuje ovaj 7. članak zakona propisuje da se za gradove od preko 100 tisuća stanovnika izrađuju strateške karte buke, odnosno akcijski planovi. Nekako čim se izrađuju strateške karte i akcijski planovi, to mi se čini jedan ozbiljniji pristup, odgovorniji pristup. I upravo zbog toga se pitam zašto tih strateških karti i akcijskih planova, zašto nema i u gradovima manjih od 100 tisuća stanovnika? Recimo, koji grad na Jadranu, turistički grad svi imaju manje od 100 tisuća stanovnika. Po ovome, samo 4 grada u Hrvatskoj mogu izraditi ove strateške karte i akcijske planove. Htjela bih se prisjetiti se i reći vama što se događalo u Dubrovniku tijekom ove turističke sezone. Radili su teški građevinski strojevi, narušavao se mir posjetiteljima, turistima, isto tako i građanima u vrijeme kad ne bi to trebalo. U prijedlogu stoji da se zakonske odredbe ne odnose na buku koja nastaje pri uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda. Pa pitam se da li je izgradnja privatnih vila ili ne znam što Međutim, time su se ugrožavale i hotelske kuće i privatni iznajmljivači, a i građani kad su htjeli zapravo se odmarati. Isto tako je navedeno da su ove strateške karte podloga za izradu prostornih planova, odnosno zaštite okoliša. Pa nije li to isto tako ključno u turističkim gradovima, odnosno za održivi razvoj? Zašto bi dijelili gradove po veličini, odnosno po broju stanovnika? Zar svi ljudi nisu istih slušnih karakteristika, mislim prag podražljivosti jest različit. I tko u manjim gradovima od 100 tisuća stanovnika ubiti kontrolira razinu buke? Ja dozvoljavam, kontrolira se, ali mislim da bi ipak na ovaj način se možda pristupilo ozbiljnije tom problemu. Konkretno smo mi, obzirom da smo dobivali pozive i građana i privatnih iznajmljivača, upozoravali smo na taj problem. Bilo je tu petnaestak gradilišta i pitamo se tko ima od njih dozvolu, a o kaznama mislim da ne znam, možda je jedan privatnik platio. Prema tome, ponavljam da nije u redu da dijelimo ovaj problem, odnosno izradu tih strateških karata i akcijskih planova samo na gradove koji imaju više od 100 tisuća stanovnika. Htjela bih se još osvrnuti na jedan problem, a to je naročito u turističkim središtima, što je slučaj i sa Dubrovnikom, problem s jedne strane, netko se hoće zabavljati, što je normalno, ljudi dolaze na godišnji odmor, a s druge strane, smeta buka. Domicilno stanovništvo se hoće odmarati. Svi ste bili u Dubrovniku pa znate kako je unutar zidina, zidina našeg grada. Prema tome, i tu je pitanje na koji način, to je vrlo teško recimo napraviti jednu određenu mjeru, ali one mjere nisu samo zaustavljanje sprječavanja, nego su one mjere i smanjivanja, prema tome, mislim ako se hoće napraviti nešto, da se može napraviti. I još jedna stvar koju nismo večeras čuli. Čuli smo da je ovaj zakon zaštita zdravlja ljudi, to je točno. Međutim, Dubrovnik ima specifičnost jer je u malom, malom dijelu naš grad i tu je tako je i buka, jaki decibeli znaju oštetiti kulturnu baštinu. I tu je bilo diskusija koliko se može štetiti, da li veliki koncerti na Stradunu i tako dalje Hvala. Naši su ljudi prije kad bi ta buka bila nesnosna, onda … /Govornik se ne razumije./ … stavljali da bi mogli zaspati. Ali evo, sve su to problemi. Na redu je gospodin zastupnik Vedran Rožić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo, izgleda da imamo iste probleme kolegica u Dubrovniku i mi u Trogiru. Pa kako je već malo kasno, ja bih samo kratko. Naime, sukladno zakonskom prijedlogu strateške karte buke i akcijskih planova obvezni su izraditi gradovi koji imaju više od 100 tisuća stanovnika. Isto tako, ova obveza izrade strateških karata buke i akcijskih planova odnose i na vlasnike, odnosno koncesionare industrijskih područja, glavnih cesta, glavnih željezničkih pruga i glavnih zračnih pruga. Pri izradi i sada državni tajniče dolazimo na ovaj jedan problem, pri izradi strateških karata buke i akcijskih planova potrebno je uzeti u obzir odgovarajuće preporuke Europske unije o računskim metodama za izračun buke industrijskih područja, glavne ceste i glavne željezničke pruge i glavne zračne luke. I sada gospodine glavni tajniče u članku 2. Kada se navodu pojedini izrazi u smislu ovoga zakona imaju slijedeće značenje. Ja bih se osvrnuo malo na zračnu luku, jer naš grad je tako smješten da praktički i zimi i ljeti, a nešto ljeti stotine zrakoplova petkom, subotom i nedjeljom prolaze preko grada. I sad u ovom tumačenju izraza glavna zračna luka jest civilna zračna luka s više od 50 tisuća operacija, uzlijetanja ili slijetanja godišnje. Državni tajniče, 50 tisuća operacija ja mislim kad bi izbrojili sve hrvatske zračne luke ne bi došli do toga broja. Ja mislim da bi bilo primjerenije u zakonu izmijeniti da prilagoditi uvjetima u Republici Hrvatske tu brojku, jer što bi se dogodilo sa ovim zakonom. Znači gradovi, grad Trogir ima 15 tisuća stanovnika, zračna luka po nekim pokazateljima ima negdje oko tisuća ovih operacija kako se ovdje navedeno na razini godišnje i praktički grad ne može izraditi strateški plan karte buke i zračna luka nema obvezu izraditi to. Kako mi imamo problema s tom bukom, dali smo izraditi jednu stručnu analizu, gdje jedna tvrtka nam usporedila zračne luke hitro u Frankfurt i ovu našu zračnu luku u Splitu. O čemu se tu radi? Radi se o tome da se postavljaju uređaji koji ne samo da mjere mjeru buke, nego što je još isto tako značajno mjeru koridor slijetanja i uzlijetanja. Jer što se događa. Piloti izbjegavaju te koridore, da li zbog uštede goriva i onda je buka još i veća. Međutim, po toj studiji sve zračne luke u Europi, znači Hitro, Frankfurt i sve ove značajnije zračne luke imaju te uređaje koje registriraju ako pilot slijeće ili uzlijeće mimo tog koridora i jačinu buke i taj uređaj to registrira i onda se automatski te zračne kompanije plaćaju određene kazne koje idu onda jedinicama lokalne samouprave i onda se taj novac upotrebljava upravo za ovo sprječavanje buke. Tako bi državni tajniče bilo potrebno izmijeniti ovu ovu brojku što se tiče obveze izrade ovih karata buke za zračne luke, jer po ovom zakonu ni jedna zračna luka u Hrvatskoj ne bi trebala izraditi ovaj strateški plan. Pa evo, kako je već kasno, molio bi ako se to može intervenirati u zakonu s jednim amandmanom, jer po ovome ni grad Trogir ni zračna luka u Splitu nije u obvezi izrade strateške ove karte buke.

Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Naravno da Prijedlog Zakona o zaštiti od buke će podržati naravno svi ljudi koji ovdje sjede i oni kojih večeras možda nema htio bih samo par rečenica reći u čemu bi možda trebalo, možda malo kompromisa više napraviti, a da u samoj biti zakona se ne promijeni ništa onoga što je dobro, za što smo i donijeli ili donašamo Zakon o zaštiti od buke. Naime, ako znamo da smo takav jedan zakon u Saboru u siječnju 2003. godine donijeli, koji je prema onome što ovdje piše u ovim materijalima već i tada bio usklađen sa ondašnjom direktivom za upravljanjem buke okoliša, posebice u dijelu koji se odnosi na izradu buke akcijskih planova, da ste se temeljem tog zakona od 2003. godine donijeli smo i niz pravilnika. Pa evo mene je zapelo za, evo sad smo u raspravi čuli 100 tisuća, ne, da, kako ćemo te karte sadržaj karata buke akcijskih planova napraviti, ali to je sve već riješeno pravilnikom i kao što smo čuli u raspravi dio jedinica lokalne samouprave, pa čak i županija su se temeljem tog pravilnika već počeli izrađivati i kartu buke i akcijskih planova shvaćajući na vrijeme da prije 20 godina o buci nismo razmišljali na takav način, niti je je bilo, ali u godinama koje su sada zaista bi trebalo povesti o tome računa. I svakako kada govorimo o dopuni ovog zakona, ili novom zakonu, moramo reći da je zašto se mijenja taj zakon. Zato što je Europska Komisija donijela preporuku o smjernicama za izmijenjene privremene metode proračuna buke od industrijskih izvora, buke od zračnog, cestovnog, željezničkog prometa, te povezane podatke o emisiji koja je objavljena u službenom listu Europske unije. Znači to su sve ono zbog mijenjamo mijenjamo ili donosimo novi zakon da bi uskladili i sa ovom preporukom koju je izdala Europska Komisija. Moram zažaliti što je najmanje buke u našoj lijepoj od industrijskih izvora. Žalim jer znači da nemamo buke iz tvornica, iz treće smjene, jer naravno i na žalost nemamo tvornica, ali eto i tu buku bi možda mogli nekako sabiti u mali prostor da imamo. na buke od zračnog, cestovnog i željezničkog prometa, i zbog toga je i ovaj zakon ovako kako je ovdje pred nama i donesen. Ako je tome tako, ja preporučujem i svima onima koji su u dilemi da ne rade kartu buke, ako imaju manje stanovnika jedinice lokalne samouprave, mislim da to zakonom nije zabranjeno ako ih i napravimo, ako je to korisno za naše sugrađane i za jedinice lokalne samouprave, tako da ne vjerujem da ćemo zbog toga što to napravimo biti kažnjeni jer smo nešto napravili što je za dobrobit naših građana. Što bih htio da probamo na neki način kompromisno razriješiti je pitanje članka 6. ovog zakona koji je iako to baš nisam pročitao u preporukama zbog kojih se ovaj zakon mijenja, evo uzeo sebi u zadaću da govori o nečemu što je turistička sezona. Pa i ovaj Zakon o buci tretira da u Hrvatskoj postoji vrijeme kada je turistička sezona i kada nije turistička sezona. I ovaj zakon je po meni možda bi trebalo to izbjeći budući da ono što malo o turizmu ja slušam i gdje sudjelujem o radu uvijek kažemo da je za Hrvatsku cijela godina turistička sezona. Nama dolaze turisti i zimi i ljeti i mislim da bi trebalo izbjeći i pokušati izbjeći ograničavanja turističke sezone od jednog datuma do drugoga pogotovo stoga što je ono što ja znam i što čujem ipak turizam kao jedna od strateških važnih grana za Republiku Hrvatsku tako i tretirana da bude zaista važna strateška grana, pa ne bi je trebalo ograničavati sa ovim datumima od kada do kada traje, jer ona traje za sve turističke djelatnike cijelu godinu. To je broj jedan. I broj dva nekako mi se ne čini da je dobro da ovim zakonom tretiramo nešto što je uporaba elektroakustičkih uređaja na otvorenom, ponavljam na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i ona su za takvu nekakvu uporabu govorim o muzici, jer vjerojatno je glazba u pitanju jer kroz te akustične i elektroakustičke uređaje ne izlazi ništa drugo. Evo mi ovim zakonom proglašavamo Ona može biti iznad ovih ograničenja koja je i može biti u skladu s tim ograničenjima ali nekako mi se ne čini da je to buke iako ja imam određene svoje afinitete prema nekoj vrsti glazbe, pa za neku mogu reći da me smeta i da je bučna, ali u svakom slučaju za turiste za turističku sezonu, za ljude koji nam dolaze i za one koji se bave ugostiteljskom djelatnošću možda bi bilo dobro da ovaj članak malo preformuliramo da nije ovako rigidan i strog i pogotovo da se ta djelatnost traje najdulje do 24,00 sata. Pa evo stoga smo i predložili i kroz Odbor za turizam ali i pojedinačno za amandman da se ovaj članak popravi, pa da jednostavno glasi da vrijeme upotrebe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uređuju jedinice lokalne samouprave. Neka to jedinice lokalne samouprave urede onako kako misle da je najbolje. Najprije zbog toga što su te jedinice, odnosno njihovi gradonačelnici i načelnici su bliže tim ljudima i mogu bolje iskomunicirati kada će nešto dozvoliti, kada će nešto zabraniti, kada će se dozvoliti ajmo ajmo tako reći "buka" ali u svakom slučaju bilo bi dobro da onda to njima ostavimo u nadležnost. Pogotovo zato što i u članku 10. već to napravljeno pa je radi zadovoljavanja potreba održavanja skupova i organiziranja razonode, eto u otvorenom ili zatvorenom prostoru, ovdje je dodano i zatvoreno, za to je nadležna lokalna samouprava odlukom predstavničkih tijela koje to onda određuju gdje i kada se to može dogoditi. Govorim iz tog razloga što je u ovim vremenima u kojima jesmo i apeli koje čujemo sa svih strana da tu jednu osjetljivu biljku kao što je turizam ne ograničimo jednim ovakvim striktnim dovođenje da je to do 24 da je to u vremenu od do, jer ako ovako kao što ostane onda je i nešto što se događa ovdje tu blizu nas na Sljemenu usred zime kada bude "Snježna kraljica" onda tamo je nekakva buka i netko svira kroz ove elektroakustičke uređaje, a onda to po ovom zakonu je zabranjeno, ne bi se smjelo. Mislim da bi trebalo možda malo osjetljivije to napraviti pomirljivije da to bude u nadležnosti lokalne samouprave pa neka se onda oni sa svojim građanima i turistima probaju dogoditi kada i na kojim to otvorenim prostorima može se eventualno prekoračiti ta buka više od 24,00 sata i svakako cijelu godinu, a ne u ovom vremenu kako je ovdje napisano. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Upravo je u 20 i 12 proteklu za prijavu od 10 minuta. I još imamo gospodin Ivan Hanžek. Ivan (SDP)** Pokušat ću biti kratak. Zahvaljujem. Ispričavam se. Što se tiče zakona apsolutnu podršku. Ovdje bih samo taksativno nabrojio neke sugestije ili prijedloge. Isto tako se slažem s onima koji smatraju da bi u Ministarstvu zaštite okoliša trebalo prebaciti određene ovlasti. Drugo, da lokalnu samoupravu više opteretimo sa donošenjem praktičnih odluka, jer lokalna samouprava ja ne mogu govoriti o velikim gradovima, ali o manjim gradovima mi imamo najbolje pokazatelje kada imamo primjedbu građana na buku, prijavimo ih inspekciji. Inspekcije nikada ne podnesu prijave. Uvijek kada dođu sve je ispravno. Nešto malo bolje funkcionira sa policajcima u zajednici koji to onda upozorenjima i na sličan način sprečavaju. Međutim mislim da lokalna zajednica može utvrditi ograničenja za uređaje koji proizvode buku u prostoru u kasnim večernjim satima. ovog netočnog navoda rekao da ne bi trebalo ići na mijenjanje količine vozila i količine vlakova. Naime, proizlazi da je tu razlika oko 3 tisu će vozila, otprilike naše državne ceste i neke županijske ceste se tu kreću najfrekventnije oko 8 tisuća 500 do 9 tisuća vozila prosječno dnevno. Europskim standardom je to 8 tisuća 200, ovim našim kriterijem bi to bilo 5 tisuća 480. Relativno bliska brojka koja nas ako usvojimo europski standard ne dovodi do potrebe da kasnije ponovo korigiramo zakon. Isto tako ponavljam treba izbjeći ove situacije da uvodimo nove pojmove. Mi imamo u Zakonu o javnim cestama, državne, županijske i lokalne. Nerazvrstanih još nema, na žalost. Ali nadamo se da će u izmjeni koja je u pripremi ući nerazvrstane ceste. I milim da bi trebalo terminološki uskladiti sa ostalim zakonima da ne dovodimo u zabunu sve one koji trebaju donositi bitne odluke. Naime, ovdje se radi i o autocestama. Za sada je situacija takva da nove autoceste imaju zakonom propisanu zaštitu od buke dok stare ceste morate vi mjeriti buku, dokazati da je prekomjerna i onda mora investitor, odnosno vlasnik ili koncesionar izgraditi protubučne zidove. Što se tiče samih uvjeta i kad se govori o buci apsolutno smatram da je zakon neophodan, da ga treba prema situacijama zaista pratiti njegovu realizaciju jer mi imamo čestu pojavu da se posebno u naseljenim mjestima građane dovodi u neugodnu situaciju da oni budu ti koji prijavljuju svojeg susjeda koji obavlja neprimjerene aktivnosti u kasnim večernjim satima pa je to buka ne samo da je zdravstveno nepodnošljiva nego se tiče odmora građana ali i da se proizvodi takva buka koja je zdravstveno opasna. Stoga podržavam prijedlog zakona. Pozivam na to, žao mi je što je samo u jednom čitanju. Do drugog čitanja možda u istoj ovoj sjednici mogli smo korigirati određene stvari, usuglasiti sa nazivljem i sa terminologijom koja je primijenjena u ostalim zakonima. I ovdje se opet ponavlja zapravo da ministarstvo nameće sebi jedan posao kao što je to i u slučaju kada je policija na sebe sad prebacila i još jedan posao da daje suglasnost da li uz ceste može biti ljetna terasa, ljetni vrt ili bilo koji drugi oblik ugostiteljskog objekta što do sada nije bio slučaj. Mislim da nema potrebe da se Ministarstvo zdravstva opterećuje sa dodatnim poslom kada to mogu i ova druga ministarstva regulirati. Evo, najkraće. Hvala. Hvala lijepa. S time smo ovu raspravu priveli kraju. Zaključujem raspravu. Prijedlog je da se sutra ne glasuje o ovom zakonu da bi se mogli podneseni amandmani realnije razmotriti i u određenom vremenu i da bi se o amandmanima i o zakonu glasovalo slijedeći tjedna. Hvala vam lijepa. Zaključujem raspravu. I glasovat ćemo kako smo otprilike i najavili.